radom sjednice. Počinjemo sa 8. točkom. - Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Marina Dujmović Vuković, državna tajnica Ministarstvu pravosuđa. Hvala. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. U srpnju 2008. godine donesen je Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu koji je stupio na snagu u siječnju ove godine. Ovim zakonom uređeni su uvjeti za prijam vježbenika u sudove i državna odvjetništva, trajanje vježbeničke prakse, ulazak u vježbenički stručni program vježbeništva, kao i način provođenja vježbeničke prakse. Također ovaj zakon obuhvatio je i stručnu praksu za odvjetničke i javnobilježničke vježbenike. Radi otklanjanja dvojbe tko može biti primljen za vježbenika, odnosno koje su zapreke za prijem u pravosudna tijela, predlaže se članak 5. stavak 3. ovog zakona uskladiti s propisima o državnim službenicima, budući su vježbenici u pravosudnim tijelima državni službenici. Člankom 6. stavka 4. ovog zakona propisano je da povjerenstvo za izbor vježbenika ima tri član. Zbog opsega posla u postupcima izbora zbog potrebe učinkovitijeg rada, te kvalitetnijeg provođenja natječajnog postupka, predlaže se povećanje broja zamjenika, članova povjerenstva za izbor vježbenika od jednog na tri zamjenika. Sadašnja odredba članka 8. stavka 3. zakona propisuje da kandidat koji nije izabran za vježbenika ima pravo u roku od 15 dana po primitku rješenja podnijeti prigovor ministru nadležnom za poslove pravosuđa. S obzirom da je rješenje o izboru vježbenika upravni akt kojeg u prvom stupnju donosi ministar, predloženom izmjenom ovog članka propisuje se da kandidat ima pravo na sudsku zaštitu pokretanjem upravnog spora. U članku 9. u Zakonu o vježbenicima, određuje se da vježbenička praksa se obavlja u sudovima i državnim odvjetništvima. Ovim izmjenama predlaže se precizno određenje sudova i državnih odvjetništava u kojima se provodi vježbenička praksa i to na način da se praksa može obavljati na prekršajnim, općinskim, županijskim, trgovačkim sudovima, te općinskim i županijskim državnim odvjetništvima. kod obavljanja dijela vježbeničke prakse u drugima državama u tijelu izvan sudova i državnih odvjetništava i stavljanje u nadležnost čelnika pravosudnog tijela u koje je vježbenik raspoređen i čelnika tijela u koje se upućuje radi obavljanja prakse. Na taj način postići će se veća učinkovitost u postupku upućivanja vježbenika te u konačnici omogućuje se bolje praćenja rada. Izmjenom odredbe članka 19. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima preciznije se određuje vrijeme i način obavljanja stručne prakse u sudu za diplomirane pravnike zaposlene na na drugim pravnim poslovima koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Raspoređivanje ovih diplomiranih pravnika na stručnu praksu u sud također je dano u nadležnost predsjednika suda, jer je dosadašnja praksa pokazala da sadašnje zakonsko rješenje uzrokuje dugotrajnost postupka upućivanja. Strateška studija za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnivanje državne škole za pravosudne dužnosnike posebno je utvrdila da će uspjeh na pravosudnom ispitu vrednovati u postupku odabira kandidata za polaznike državne škole. Stoga se predlaže da se u članku 28. zakona doda novi stavak 4. kojim se propisuje da će se ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu vrednovati u postupku odabira kandidata. Odredbom članka 32. a propisuje se mogućnost da se vježbenici u pravosudnim tijelima koji su na pravosudnom ispitu ostvarili najmanje 70 bodova rasporede na slobodna mjesta sudskih odnosno državno odvjetničkih savjetnika bez provođenja posebnog postupka prijama u državnu službu. S obzirom da su već prošli natječaj za prijam u državnu službu, te se kroz vježbeničku praksu u potpunosti za obavljanje ovih poslova. U novom članku 32. b propisuje se produžetak vježbeničke prakse vježbenika u pravosudnim tijelima koji iz posebnih razloga nisu položili pravosudni ispit u vremenu predviđeno za trajanje vježbeničke prakse. Hvala. Hvala lijepo. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Imamo dvije prijave za klubove. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Josip Leko. Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Naime, ne bi bilo korektno ne primijetiti dvije stvari kod prijedloga ovog malog zakona. Prva je da je zakon donesen prošle godine, a da je stupio na snagu 1. 1. ove godine. Sada je 18. 06. ove godine, dakle zakon kada je stupio na snagu prošlo je tek 5,5, mjeseci i mi ga mijenjamo. To je praksa Hrvatskog sabora, ali još više predlagatelja zakona Vlade Republike Hrvatske. To govori o odgovornosti predlagatelja za zakone zakone koje predlaže hrvatskom Parlamentu. Da li je bio promišljen u času predlaganja? Druga je da odmah nakon kritike pohvalim. Brzina reakcije za pohvalu. Ako je i ovim prijedlogom zakona sve osmišljeno, ako nije osmišljeno, a ja mislim da nije mogao bi se pojaviti isti zakon još ove godine kao izmjena i dopuna ovog zakona. A da se radi o ozbiljnim stvarima radi se o praktičnoj obuci, edukaciji ljudi koji bi u vrlo skoroj budućnosti trebali zauzeti ključne pozicije, znate gdje? U Ministarstvu pravosuđa, pravosuđu u cjelini, dakle sudovima, državnoj upravi, pravosuđu kao državnom tijelu i ne samo u tim tijelima i organima nego njih pripremamo da preuzmu odgovornost za cijelu državu, barem djelomično. Ako se prema tom problemu ne odnosimo osmišljeno, potpuno osmišljeno i da znamo ciljeve koje želimo postići kako možemo očekivati dobre rezultate. Teško. A ja mislim da je vrlo važno osposobiti kroz praktičnu edukaciju i ljude za odgovornost koja ih čeka u društvu. Ako tome dodamo da se nastavlja čak kod pripravnika vrlo velika ovisnost pripravnika, djelatnika o rukovoditelju državne uprave onda to nije dobar saveznik za nezavisnost barem državne uprave, misli se na političku nezavisnost. Stvara se ustvari ovisnost kroz rješavanje prigovora o prijemu pripravnika u službu rukovoditeljem tijela u koje se prima. Drugo želim reći da je po meni izostalo ujednačiti praksu kroz koju moraju proći vježbenici, bilo da se radi o vježbenicima za državnu upravu, za sud, za odvjetništvo ili odvjetnike. Naprosto mislim da ih treba već u toj ranoj fazi osposobiti da stvari gledaju što je što je više u cjelini a ne parcijalno ili po specijalizaciji. Još samo dvije napomene. Mislim da je rješenje u članku 8. da će se tajniku ispitnog povjerenstva i zamjenicima u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za potrebe ispitnog povjerenstva kao odrediti naknada po ministru. Pa to se podrazumijeva ako su ljudi zaposleni u ministarstvu bilo kojem. Zašto bismo sada samo taj dio administrativnog osoblja pa i stručnog osoblja izdvojili iz sustava koji vrijedi za državno tijelo. I treće što želim reći to je vjerujem nenamjerno ostalo u dopunjenom članku 32. dodaju se članci 30a. i 32b. pa se utvrđuje da vježbenicima koji su dobili 70 bodova nakon prakse i imaju vrlo dobru ocjenu u praktičnom dijelu dijelu vježbeničke prakse čelnik tijela može zaposliti bez javnog natječaja, internog oglasa itd. Zašto ne bismo odredili već zakonom da takav vježbenik se raspoređuje u tijelo ili gdje je vršio praksu bez natječaja, bez internog ili eksternog natječaja ako naravno postoji slobodno radno mjesto za takvog vježbenika. Nadam se da će to predlagatelj sam ispraviti jer smisao vježbeništva i učenja, educiranja jeste da se stimulira da se unaprijed kaže ako pokažete znanje, odgovornost, sposobnost pa još i želju i ambiciju a to ste potkrijepili svojim znanjem a ima slobodno radno mjesto, zašto bismo već sada dali da tako kažem opomenu ja ću još razmišljati hoću li te zaposliti, a potreba postoji, evidentirano je. Unatoč svega ovoga smatramo da treba izjednačiti uvjete educiranja za vježbenike. Postoji već akademija o kojoj je govoreno bilo na Odboru za pravosuđe i drugim odborima, radnim tijelima. Kad već postoji da pamet, sposobnost, vrijeme i novac ne rasipamo, bilo bi dobro je koristiti za sve vježbenike bilo bilo u pravosuđu, bilo u odvjetništvu, bilo u sudovima, u cjelini u pravosuđu. Uz ove sugestije i napomene klub SDP-a će glasovati za donošenje ovog zakona. Mislimo da će biti uvažen barem članak da se u članku 32. doda "raspoređuje se" umjesto "može". Hvala lijepo. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospođo državna tajnice sa suradnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu i to iz razloga jer se ovim zakonom ispravljaju, dopunjuju ili rješavaju neke nedoumice ili nejasnoće koje su se pokazale upravo u primjeni ovog zakona od 1.1. ove godine. Naime, kako je to predviđeno bilo i jest predviđeno akcijskim planom reforme pravosuđa koji je bio predan kao prijedlog mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 23. sa ciljem mjera koji osiguravaju neovisnost pravosuđa predviđa se među inim i mjere u cilju kvalitete selekcije kako sudačkoga kadra tako i drugog pravosudnog kadra, odnosno svih onih koji profesionalno sudjeluju u postupku pred sudovima i drugim pravosudnim postupcima. Dakle, daljnje osiguravanje, jačanje transparentnosti, objektivizacija kriterija za ulazak u pravosudnu profesiju, dakle vježbeništvo, potom savjetništvo a onda na kraju i pravosudne dužnosti. Sukladno tome ovaj Hrvatski sabor prošle je godine donio novi Zakon o vježbenicima koji regulira uvjete za prijem u vježbeništvo u sudstvo, državno odvjetništvo te obvezni program provođenja praktičnog i teoretskog dijela obuke za vrijeme vježbeništva. I upravo je intencija zakona bila da se na neki način to vježbeništvo i ta priprema ujednači i u vježbenicima u sudu, u državnom odvjetništvu, u odvjetničkim uredima, u javnobilježničkim uredima kao i za one diplomirane pravnike koji rade u gospodarstvu u gospodarstvu ili rade u državnoj upravi ili u lokalnoj samoupravi a žele pristupiti pravosudnom ispitu. Stoga ovaj zakon zapravo daljnje razrađuje institute koji su zapravo prvi puta u ovom osnovnom temeljnom zakonu utvrđeni a to je vrednovanje kandidata za ulazak u vježbeništvo u sudove i državna odvjetništva, transparentno i objektivizirano razumije./… njihov uspjeh tijelom studija, zatim vrednujući njihov uspjeh na pismenom ispitivanju prilikom provođenja prijama vježbeništvo i strukturiranim intervjuom sa točno razrađenim postocima koje koji kandidat iz kojeg od tih provjeravanja može postići. koja je bila izrađena kako bi se utvrdili jedinstveni objektivizirani kriteriji za ulazak u sudačku i državno-odvjetničku profesiju kasnije za stjecanje uvjeta za prijam u državnu školu za pravosudne dužnosnike, predviđa, ta strateška studija potrebu da se uspjeh na pravosudnom ispitu vrednuje pa je i to utvrđeno ovim zakonom. Stoga sve ove institute koji su tu, koji su izmijenjeni, koji su nabrojeni, ja smatram da trebaju biti, da su dobri, počeviši od toga da je dobra odredba kojom se ispravlja članak 5. stavak 3. na način da se on usklađuje sa propisima o državnim službenicima jer vježbenici i sudski savjetnici jesu do do ulaska u pravosudnu dužnost, jesu državni službenici, do toga da se povećava broj zamjenika članova povjerenstva, dakle, da li kao zamjenika ili punopravnih članova povjerenstva svejedno, ali obzirom na kompliciraniji i zahtjevniji sustav propitivanja prigodom ulaska u vježbeništvo onda je svakako i potreba da broj ljudi koji će obavljati te poslove bude veći. Dobro je određenje sudske zaštite pred upravnim sudom u odnosu na rješenje ministra o prijemu. Neke detalje tehničke koje nije sada potrebno ponavljati, jer smo ih već sve čuli od predstavnika predlagatelja. Također je dobro da se preciznije odredi vrijeme dakle, u nekakvom apsolutnom trajanju vremena koje pred sudom moraju provesti oni, oni, vježbenici, odnosno kandidati za polaganje pravosudnog ispita iz gospodarstva, odnosno iz državne uprave i lokalne, diplomirani pravnici i iz lokalne samouprave. Također člankom 32. i 32.a i 32.b novim člancima propisuje se onda i ova mogućnost o kojoj je zastupnik Leko govorio da se vježbenici u pravosudnim tijelima koji su postigli ispit rasporede na slobodna radna mjesta sudskih odnosno državno-odvjetničkih savjetnika. Odbor za pravosuđe je o tome raspravljao i također je dao jednu naznaku predlagatelju da razmisli o tome da se to uvede kao obveza a ne a ne kao mogućnost. I jednako tako iščitavajući ova dva članka prelaznih odredaba zapravo je uočeno da nije riješeno pitanje nastavka rada u savjetničkoj dužnosti onih vježbenika koji su položili pravosudni ispit do 31 kolovoza 2009. godine po tzv. starom sustavu. Pa evo tu će biti i podnijet amandman u smislu da se doda novi stavak koji bi regulirao status tih vježbenika na način da oni se mogu također na isti način rasporediti kao savjetnici ukoliko su u obnašanju pripravničkog staža, vježbeničkog staža bili ocjenjeni ocjenom izvanredan. Evo, iz svih tih razloga naravno podržavajući daljnji rad i ove ja bih rekla gotovo tehničke izmjene koje su se pokazale kao nedoumica u primjeni, Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Hvala lijepo. Idemo sa pojedinačnom raspravom. Prvi je na redu zastupnik Ivo Grbić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovane predstavnice predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Novim zakonom o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu koji se primjenjuje od 1. siječnja ove godine uređuju se uvjeti za prijam vježbenika u sudove i državna odvjetništva, trajanje vježbeničke prakse, ulazak u vježbenički i stručni program, način provođenja vježbeničke prakse, te stručnu praksu za odvjetničke i javnobilježničke vježbenike, za pravnike sa završenim sveučilišnim studijem prava u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama i osobama zaposlenim u znanstvenim, nastavnim, suradničkim znanjima koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita, kao i sam način polaganja pravosudnog ispita. Međutim, tijekom primjene citiranog zakona uočeni su određeni nedostaci i dvojbe poglavito u dijelu koji se odnosi na prijem vježbenika u pravosudna tijela i provođenje vježbeničke prakse a što je uvjetovalo različita tumačenja zbog čega je bilo nužno pristupiti izmjenama i dopunama zakona. Kako bi se izbjegla dvojba tko može biti primljena osoba za vježbenika u pravosudnim tijelima a obzirom da se propisi o državnim službenicima primjenjuju i na službenike u pravosudnim tijelima predlaže se da za vježbenika ne može biti primljena osoba kod koje postoji zapreka za prijam u državnu službu prema propisima o državnim službenicima. Zatim, povećava se broj zamjenika članova povjerenstva za izbor vježbenika u pravosudnim tijelima od jednog na tri zamjenika, kandidatu koji nije izabran za vježbenika osim prigovora omogućuje se i sudska zaštita, pokretanje upravnog spora, popunjava se praznina gdje se sve može obavljati vježbenička praksa, te se taksativno navode općinski, županijski, trgovački i prekršajni sudovi kao i općinska i županijska državna odvjetništva. Isto tako predlaže se izuzimanje iz nadležnosti ministra pravosuđa kod obavljanja dijela vježbeničke prakse u drugima državama u tijelu izvan sudova i državnih odvjetništava i stavljanje u nadležnost čelnika pravosudnog tijela u koje je vježbenik raspoređen i čelnika tijela u koje se upućuje radi obavljanja prakse. Preciznije se određuje vrijeme i način obavljanja stručne prakse u sudu za diplomirane pravnike, zaposlene na drugim pravnim poslovima koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita te se raspoređivanje istih na stručnu praksu na sud izuzima iz djelokruga ministra pravosuđa i stavlja u nadležnost predsjednika suda. Dosadašnjom primjenom odredbe članka 21. stavak 4. zakona kojim je propisano da kandidat koji je stekao uvjete za polaganje pravosudnog ispita propuštanjem roka od 30 dana u potpunosti gubi pravo na polaganje pravosudnog ispita, onemogućeno istom realizirati njegova stečena prava zbog čega se predlaže brisanje ove odredbe. Nadalje, predloženim izmjenama i dopunama zakona uspjeh na pravosudnom ispitu vrednuje se postupku odabira kandidata za polaznike državne škole za pravosudne dužnosnike. Također, propisuje se mogućnost da se vježbenici u pravosudnim tijelima koji su na pravosudnom ispitu ostvarili najmanje 70 bodova rasporede na slobodna mjesta sudskih odnosno državno-odvjetničkih savjetnika bez provođenja posebnog postupka prijama u državnu službu, kao i mogućnost produžetka vježbeničke prakse vježbeniku u pravosudnim tijelima nakon proteka propisanog roka za trajanje vježbeničke prakse, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, ali najduže 6 mjesece. O pribavljenom mišljenju čelnika pravosudnog tijela rješenje o produženju pripravničke prakse donosi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Obzirom na sve gore navedeno, a uvažavajući potrebu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeća za raspravu na redu, zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa, poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ovim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ispravljaju se očite greške predlagatelja, jer ovaj zakon koji je donesen, kao što to ovdje u ocjeni stanja i stoji, 2008. godine, stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, a još se u potpunosti ne primjenjuje. O čemu mi onda govorimo? Govorimo o jednom šlamperaju koji iziskuje novce i trošak zbog previda i zbog pogreške. Ali tomu nije kraj. Pa i ovdje u ovom prijedlogu stoji doduše samo u ocjeni stanja, ali ipak nedopustivo, na stranici 2 kaže: u ovom članku 32.b propisuje se produžetak vježbeničke prakse vježbenika u pravosudnim tijelima koji iz pravosudnih razloga nisu položili pravosudni ispit. ispit. Jel tomu treba komentar? Dakle, Ministarstvo pravosuđa moralo bi biti ogledni primjer kako se podnose prijedlozi i ovako … /Govornik se koje mi ovdje sada trošimo novac poreznih obveznika raspravljajući o ovom prijedlogu zakona. Sve ovo o čemu se ovdje radi, odnosno kakve izmjene nastupaju nisu nikakve neke nove okolnosti u društvu se dogodile koje nisu bile poznate onda. I sada se to radi bez imalo zazora kao nešto sasvim normalno, dapače još se eto time hvalimo. To nije jedan ozbiljan posao i to ne stvara jedan dobar dojam. A Vlada odbija prijedlog kluba SDP-a za promjenom Kaznenog zakona koji tražimo neisplatu plaće kao kazneno djelo, jer kaže česte promjene zakona prouzročile bi pravnu nesigurnost. Za koga pravnu nesigurnost? Za prevarante i lopove, da uživaju u tom plijenu? A s druge strane bez imalo kažem stida i zazora dolazi se ovdje pred plenarnu sjednicu sa ovakvim prijedlogom zakona, odnosno prijedlozima zakona o kojima ćemo i sada raspravljati. Eto toliko nekoliko napomena koje su važnije od onoga što ću sada reći. Naime, kako se ulazi u u pravosudna tijela, pravosudne institucije tj. u sudove i u državna odvjetništva prije nekoliko godina skandal je izazvao prijem vježbenika sa dovoljnim ocjenama na uštrb onih koji su prošli s vrlo dobrim ili čak sa odlikom. Nakon tog skandala 2005. godine, o čemu su naširoko pisali naši mediji i detaljno, zavladao je muk pa više kandidati nisu imali uvid u dokumente drugih kandidata, niti je bilo razvidno bodovanje na vlastito po ocjenama. Tako da u zadnje vrijeme i ne znamo na koji način su primani odnosno to uopće nije bilo poznato javnosti. Možda je bilo sve u redu, ali transparentno u tom smislu da je bilo naočigled i na uvid javnosti, to nije se dogodilo. A sve je to bilo u pripremama donošenja ovog Zakona o vježbenicima koji s punim pravom nosi oznaku P.Z.E. da se uskladimo sa europskim standardima, odnosno kako je to uvodno bilo rečeno da se što više objektiviziraju ti kriteriji. Ako se uđe na način, odnosno ako vježbenikom postane osoba sa dovoljnim uspjehom, a bilo je kandidata sa boljim uspjehom, ta osoba može sutra postati sudac. Takve osobe su i postajale suci. Bi li od nas itko volio da mu sudi takav sudac? Ne bi, sigurno ne bi. Jer način na koji je ušao obvezuje ga prema onima koji su ga na takav način imenovali da bude pokoran i da ne sudi po svojoj savjesti, po Ustavu i zakonu, nego po očekivanjima da se nekom najblaže rečeno svidi. I to je ono što je javnosti poznato. Kad se takve stvari i ne događaju ja vjerujem da dobrim dijelom se i nisu događale ali stvaraju jednu ozbiljnu sumnju već u samom startu. Bilo je kandidata koji nisu mogli imati uvid u ocjene drugih kandidata. 2005. godine bio je slučaj da su ti kandidati koji su znali svojim privatnim saznanjima jer su bili kolege na fakultetu i kad bi se tužili dobili bi odgovor ako budete izjavili žalbu ili koristili se svojim pravima nećete nikada postati vježbenici. Dakle, ovaj zakon je toliko zaista potreban i zaista je prava šteta što nije donesen na onakav potreban način sa puno savjesti, puno odgovornosti. Jer ako sve on sam donosi šlampavo, a toliko precizno su određeni kriteriji za odabir vježbenika onda sam predlagatelj unatoč tome stječe se dojam da je sve to nešto iznuđeno ne iz jedne vlastite želje. Jer i takvo ponašanje onda ako slijedi ovakav zakon mora biti već anticipirano i ponašanje u susret ovakvim dobrim zakonskim rješenjem. Hvala. I zadnji prijavljen za raspravu zastupnik Damir Sesvečan. kolegice i kolege. Dakle, evo pred nama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu koji se predlaže donijeti po hitnom postupku s obzirom da se radi o zakonu kojim se između ostalog domaće zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Iako je zakon stupio na snagu 1. siječnja ove godine zbog otklanjanja određenih dvojbi i nejasnoća koje se odnose na prijem vježbenika u pravosudna tijela i provođenje vježbeničke prakse predlaže se dakle pristupiti njegovim izmjenama i dopunama. Sam zakon donijet u okviru reforme pravosudnog sustava iz razloga što do tada važeći zakon više nije odgovarao potrebama hrvatskog pravosuđa pogotovo vezano uz stručnu obuku pravosudnih dužnosnika, osposobljavanje diplomiranih pravnika kao vježbenika u pravosudnim tijelima. Dakle, sudovima i državnim odvjetništvima, a trebalo je i modernizirati i urediti pitanje stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita i način njegova polaganja. Dakle, jedan od ciljeva zakona bio je omogućiti kvalitetno i cjelovito obrazovanje pravosudnih vježbenika kroz valorizaciju objektivnih standarda obuke koja će omogućiti budućim sucima i državnim odvjetnicima dobivanje potrebnih stručnih znanja i vještina za obavljanje svakodnevnih poslova i zadaća. Pa se tako ovaj zakon usklađuje u članku 1. dakle usklađuje sa propisima o državnim službenicima, tako da uređuje tko ne može biti primljen za vježbenika. Isto tako, predlaže se radi bolje efikasnosti povećati broj zamjenika članova Povjerenstva za izbor vježbenika sa jednog na tri. Kandidatu koji nije izabran za vježbenika protiv rješenja ministra omogućava se sudska zaštita pokretanjem upravnog spora. Nadalje se precizira u kojim sudovima i državnim odvjetništvima se može obavljati vježbenička praksa. Izuzima se iz nadležnosti ministra pravosuđa donošenje odluke o obavljanju dijela vježbeničke prakse u drugom državnom tijelu izvan sudova i državnih odvjetništava i stavlja u nadležnost čelnika pravosudnog tijela. Brišu se odredbe kojima je propisan krajnji rok za podnošenje prijave za polaganje pravosudnog ispita nakon što je kandidat stekao uvjete. Također se propisuje da ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu će se vrednovati u postupku odabira kandidata za polaznike državne škole za pravosudne dužnosnike. Dakle, s obzirom da se ovim izmjenama i dopunama zakona poboljšava izričaj važećeg zakona u pojedinim njegovim odredbama svakako ću podržati njegovo donošenje. Dakle, donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Hvala lijepo. Pošto nema više prijavljenih za raspravu riječ je zatražila i predstavnica predlagatelja državna tajnica Dujmović Vuković. Hvala gospođo potpredsjednice. Gospođe i gospodo zastupnici, novi Zakon o vježbenicima u 2008. donesen je nakon dugih 30 godina i uistinu ovim zakonom su su uvedena značajna poboljšanja i veliki napredak učinjen je upravo u objektivnom transparentnom načinu prijama, također i u polaganju pravosudnih ispita. Zahvaljujem na raspravi i u odnosu na amandmane Odbora za zakonodavstvo prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. i članak 8. Također, amandman gospođe zastupnice Lovrin na članak 15. Željka (SDP)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. O ovom prijedlogu glasovat ćemo kad se steknu kad se steknu